Zahvaljujem, kolega Šaroviću.Reč ima predstavnik predlagača ministar Aleksandar Antić.Izvolite, ministre.

Mislim da politički nije mudro taj zakon dovoditi u pitanje na ovakav način, u želji da bi se bio interesantan i da bi se uzelo malo medijskog prostora.Nisam shvatio da je SRS protivnik isterivanja protivnik isterivanja pravde po ovom pitanju, možda se protivi načinu, što se iz pojedinih diskusija prethodnih poslanika možda nije moglo dobro razumeti.Znači ponavljam, Srbija i građani Srbije pozdravljaju donošenje ovog zakona i ovakav zakon se duže vreme čeka i bez ikakve dileme je bilo potrebno puno političke volje, ali i hrabrosti da bi se ovakav zakon usvojio.Pokušavam, bez želje da politizujem, da na najbolji mogući način razumem poruku predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića da po ovom zakonu se prvo proveri njegova imovina, pre svega kao snažnu podršku usvajanju ovakvog zakona. Zaista se kao ministar zahvaljujem predsedniku što je dao tu vrstu podrške i ja lično dajem snažnu podršku, ličnu podršku usvajanja ovom zakonu.Pri čemu opet hoću da istaknem još jedanput i da ponovim ono što sam rekao u svom prethodnom izlaganju, ovaj zakon nije selektivan i ovaj zakon nije targetiran, ovaj zakon je vrlo precizan. Ma koliko je gospodin Šarović, u želji da bude interesantan, moje reči karikirao kada kažem da je on čitak i čitljiv i vrlo jasan i vrlo precizan u svom u svom malu broju članova, gde ne ostavlja nijednu trunku dileme, niti otvara bilo kakvu mogućnost manipulacije u bilo kom članu, apsolutno je vrlo precizan. Vrlo jasno se kaže o kakvoj imovini se radi i pod kojim okolnostima neko može da dođe pod udar ovog zakona, sa precizno definisanom inicijalnom kapislom da bi neko bio predmet ovog zakona. Znači, ukoliko neko ima u vremenskom periodu od najduže od tri godine prihode u iznosu iks, a imovina mu je za 150.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti, veća od prihoda, on će automatski biti predmet ovog zakona. Sve je kristalno jasno, sve je vrlo precizno i sve je vrlo čisto i transparentno.Ponavljam, zakon nije selektivan, zakon nije targetiran. U svojoj suštini je antikoruptivan. Po meni, nisam ja iz resora koji je predlagao ovaj zakon, on ne gađa sitnu ribu, on će se pre svega baviti tim razlikama između imovine i kapitala koji su, ponavljam, u periodu od najviše tri godine nastale u iznosu većem od 150.000 evra i kao takav

insistiraju na tome da se građanima Srbije da ono pravo koje imaju, a to je da svi građani budu u ravnopravnom položaju i da po tom pitanju na zakonom utvrđen način, transparentno, neselektivno, netargetirano dobijemo pravdu koju, verujem, svako od nas očekuje.

Tako je, gospodine Milićeviću ja želim repliku na izlaganje ministra jer mislim da sam ja jedini Šarović, Nemanja Šarović u sali, ne verujem da ima drugi, pa osnovano sumnjam da se njegovo izlaganje odnosilo na mene.Kao

evo ga, nešto nam se uzjogunio ministar. Možda i njemu da uključite mikrofon istovremeno da čuju građani Srbije šta govori, ali dobro imaće naknadno priliku ako bude imao hrabrosti da to što je rekao ovako bez mikrofona da ponovi i u mikrofon.Gospodine Antiću, ja se uvek trudim da budem zabavan i nadam se da sam bio, a čini mi se da ste se vi trudili da budete konfuzni. Ako je tako, uspeli ste u potpunosti da bude konfuzni, da govorim laganije. Morao sam i pre neki dan vašim kolegama da govorim polako da bi me bolje razumeli. Mogu ja to i da ponovim.Šta je ovde suština. Ne možete vi određivati na koga će se prvo primenjivati zakon. Vi očigledno, niko od vas ne zna šta su institucije. Vi kažete, rekao je predsednik hoće prvo on. Nije ovo ringišpil pa da predsednik ima prednost u odnosu na druge. Vi u zakonu pišete sledeću stvar. Kažete – predložena zakonska rešenja se odnose na sve građane čime se isključuje svaka eventualna selektivnost u njihovoj zakon se ako se usvoji, odnosi na sve građane Srbije, kao što se i svaki drugi zakon odnosi. Ali, sve ostalo, određivanje redosleda ko će prvi, drugi, treći to je zloupotreba i to pokazuje da vi nemate pojma šta su institucije.

Kolega Jovanoviću, želite povredu Poslovnika?Izvolite. **Neđo Jovanović** Učinjeno je više povreda Poslovnika od prethodnog govornika. On to i te kako dobro zna, ali mu je postao manir da domino efektom samo ređa članove koje je povredio, a vi shodno odredbama člana 27. shodno odredbama člana 27. ste trebali da ga, u svakom slučaju, sankcionišete.Prvo, obratio se ministru sa rečima uzjogunio. Pre toga isti govornik kaže da je pristojan i kulturan i da na taj način manifestuje ponašanje i njega lično i njegove poslaničke grupe. Ako je taj termin odraz njegove kulture, prihvatam, nemam ništa protiv toga. Ja bih vas zamolio da se mi vratimo na dnevni red, s obzirom da prethodni govornik već duže vreme opstruira rad ove sednice pokušavajući da se dodvori građanima i prikupi određene političke poene, što mu svakako neće poći za rukom. S obzirom da je naša dužnost, kao poslanika ovog parlamenta da se isključivo određujemo prema zakonu o kome raspravljamo, ja vas molim da to ubuduće činimo i da se više ovakve stvari ne dešavaju. Hvala. Zahvaljujem, kolega Jovanoviću.Slažem se u potpunosti sa vašom konstatacijom, ali sa druge strane moram da poštuje i Poslovnik o radu Narodne skupštine Republike Srbije.Slažem Srbije.Slažem se sa konstatacijom da se vratimo na dnevni red.Kao predsedavajući imam to pravo. Kao što imam pravo da procenim da li nekome treba da dam reč ili ne trebam da dam reč, iako to pravo nikada nisam zloupotrebljavao.Vi

To je srpski lep književni izraz, narodski. Šta je tu sporno. Nema tu ništa sporno. Vama smetaju druge stvari.Vama smeta to što politički niste u stanju da obrazložite ovaj zakon i onda pričate besmislice. Ima li gore besmislice i gore uvrede za dostojanstvo Narodne skupštine da ministar koji brani zakon kaže jeste članova malo, članova zakona, ali su zato veoma čitljivi. I vi pričate o ozbiljnosti. Ako ste toliko moćni, onda dominirajte ovim skupštinskim raspravama. Vi to niste ustanju. Zato vam smeta kada vas neko upozori da lepo, da kulturno, da ljudski, da civilizovano.Ja vam obećavam, gospodine Jovanoviću, gospodine Milićeviću, Martinoviću kada mi budemo na vlasti ukinućemo taj nakaradni zakon. Nećemo novčano kažnjavati poslanike. Trudićemo se argumentima da ih ubedimo u nešto. Vi ste ukinuli demokratiju u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Od vaše dobre volje zavisi kada će poslanik imati neko pravo po Poslovniku. Kad vi hoćete, kad kaže neko može, onda može, kad kažete gotovo, onda gotovo. Nije to samo danas. To je svaki dan.Pazite, u ovoj sali trenutno i to je lepo gospodin Martinović primetio. Ima više poslanika SRS nego svih poslanika vladajuće koalicije zajedno, a nas je izabrano 22, a vas negde 180 koliko znam, 170, 180, koliko li je već. Tolika je većina koju imate. I vama je problem i ovih 20 poslanika opozicije koji ovde sedi i ima nešto da kaže protiv vašeg zakona. E, stvarno smo bezobrazni i bezobzirni što se ne slažemo sa ovim zakonom, ali se ne slažemo.Jel vam nije jasno zašto se ne slažemo gospodine Antiću? Zato što već postoje zakonske pretpostavke da se svako ko je prekršio zakon procesuira. Jel Đilas prekršio zakon? Što ga štitite? Neka odgovara. Jer Jeremić prekršio zakon? Što ga štitite? Neka odgovara. Jel Bastać prekršio zakon? Ako jeste neka odgovara. Kod vas je i nož i pogača. Vi ste vlast, a vi kukate kako ste nesposobni da nešto sprovedete, pa vam treba i ovaj zakon.Da li je ovo poslednji zakon? Kažete doći ćemo do pravde. Jel to poslednji zakon koji je potreban da bi došla Srbija do pravde? Da bi odgovarao Đilas, da bi odgovarao Šolak, da bi odgovarao Mišković.

Srbija je i dalje zemlja socijalnih razlika. Srbija je zemlja u kojoj predstavnici režima određuju sve, u kojoj direktno za govornicom šef poslaničke grupe najveće stranke određuje na koga će se kad primeniti zakon.

član 27. Kolega Milićeviću, hajde malo da pratimo šta se radi ovde. Naravno, mi u SRS nikada ne pravimo pitanje kada se replicira i kada to traje ne znam koliko dugo, naprotiv, mi mislimo da je to da je to zaista u pravom smislu parlamentarna demokratija i da Narodna skupština služi upravo da bi narodni poslanici razmenili mišljenja, ideje, stavove političkih partija koje u Narodnoj skupštini predstavljaju u ime građana koji su glasali za pojedine političke partije.Demagogija je da narodni poslanik kaže, dosta je više, hajde da prekinemo sa opstrukcijom. Da li je moguće, evo, mi imamo Poslovnik Narodne skupštine, član 104. govori o replikama. Da li je moguće da onda ako se koristi taj član 104. ako predsedavajući dozvoljavaju replike, što zaista i treba da rade, naravno, ništa nije sporno, kako je moguće da onda drugi narodni poslanik to zove opstrukcijom.Zašto? Valjda zato što on nije došao do izražaja, a ko mu brani da se javlja, da učestvuje u replikama, da učestvuje u raspravi. Zaista, nemojte da demagoški dozvolite da neki poslanici demagoški žele valjda da ostave utisak u javnosti, hajde mi da pričamo o onome što je na dnevnom redu. Na dnevnom redu je sve ono o čemu se danas govorilo i sve ono o čemu narodni poslanici žele da govore.Koliko govore.Koliko se izašlo, striktno iz ovog što je na dnevnom redu. Pa, svi su izlazili iz toga. I, to je u redu. To je normalno da bude tako.Nismo mi đačići u školi ili da nam daju napisano kad uđemo ovde šta ko treba da pročita. Mi ovde predstavljamo građane Srbije, iznosimo stavove političkih stranaka.Ja vas samo molim, dakle, nemojte, zbog javnosti, prosto kažite kolegama koje koriste tako neprimerene izraze, kada je u pitanju pravo na repliku, samo da se ne stekne utisak da mi srpski radikali ovde nešto opstruišemo. Ne, mi radimo i najbrojnija smo politička grupa danas ceo dan u sali. Hvala.

106.Upravo onako kako sam malo pre rekao, barem onaj ko se bavi strukom bi trebao da zna šta je Poslovnik i da Poslovnik podrazumeva korpus procesnih ovlašćenja, a vi ste, uvaženi predsedavajući, dozvolili da se ta procesna ovlašćenja ovde grubo zloupotrebljavaju, i to da se nebrojeno puta izađe iz tačke dnevnog reda i da se komentariše šta kome padne na pamet.To što je vređan ministar, to je opet, ponoviću, odraz kulture, ali to što se ne vodi računa o tačkama dnevnog reda i što se pravi jedna politička priča, kao miting negde na nekom političkom skupu ili manifestaciji, to stvarno ovaj Dom ne sme da dozvoli, niti mi poslanici to treba da prihvatimo.Ja se više neću javljati po Poslovniku, jer vi imate i pravo i obavezu da narodnom poslaniku, koji krši Poslovnik na ovaj način, oduzmete vreme od njegove poslaničke grupe i da na taj način vratite sednicu Skupštine u normalan kolosek. Hvala. Zahvaljujem, kolega Jovanoviću.Da li želite da se Narodna skupština u Danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? (Ne) Ukazali ste na član 106. Poslovnika o radu.Maločas je bilo reči o tome da vladajuća koalicija i konkretno ja kao predsedavajući ima nameru da suspenduje demokratiju, u jednom šaljivom tonu.Ja upravo to ukazujem da mi nije namera i da sve vreme pokušavam da pronađem jednu ravnotežu u poštovanju prava i pozicije, odnosno vlasti, sa jedne, i opozicije, sa druge strane i da dozvolim jednu široku raspravu.Slažem se u delu izlaganja koleginice Radete tokom ukazivanja na povredu Poslovnika da legitimno pravo svakog poslanika da ima jedan širi aspekt sagledavanja teme aktuelnog skupštinskog zasedanja. To je legitimno pravo i ja to nikada ne mogu da predvidim, a nikada, vi znate jako dobro, nisam koristio sankcije u Narodnoj skupštini.Koleginice

diplomu Pravnog fakulteta Aleksandra Martinovića, Nemanje Šarovića i moju. Onda je neverovatno da malopre kolega počinje povredu Poslovnika time da, ako je neko završio Pravni fakultet, trebalo bi nešto da zna.Dakle, ovo je Narodna skupština, ovo nije sudnica. U Narodnoj skupštini se živi život građana Republike Srbije. U Narodnoj skupštini se predstavljaju građani Republike Srbije, svih starosnih doba, svih profesionalnih opredeljenja, svih vera, svih nacija.Dakle, sve ono što ima Republika Srbija, to predstavljamo mi, narodni poslanici i sve ono što je problem građana Srbije, sa kojima se mi suočavamo i na koje nam građani, birači ukazuju, naša obaveza je da o tome ovde raspravljamo i da iznosimo stavove.Normalno stavove.Normalno je da nam se stavovi suprotstavljaju. Normalno je, da nije tako bili bi ista stranka. I, normalno je da svako iznosi svoje argumente za tvrdnju koju iznosi.E sad, koliko će neko izaći iz neke, ne znam ni ja, striktne teme ili ne, to je potpuno nevažno, sve o čemu se danas ovde govorilo, sve je u temi. Tema je rasprava u Narodnoj skupštini.Evo, ja vas molim da, vi zaista niste ni mislili, odnosno niste pokazali da mislite da drugačije, kolega Milićeviću, ali samo, bez obzira

Šaroviću, vi želite šta, povredu Poslovnika?Ne može replika na povredu Poslovnika. Ne možete dobiti povredu Poslovnika, jer ono što sam učinio kao predsedavajući, dao sam reč koleginici Radeti koja je ukazala na povredu Poslovnika i ne vidim da sam time učinio bilo kakvu povredu Poslovnika.Dakle, nemoguće je da u ovom trenutku dobijete pravo po tom osnovu.Reč ima

ovde postoji ipak jedan viši stepen nerazumevanja cele ove materije i čitave problematike, i bez obzira na politiziranje i pokušaja da se bude zanimljiv u ovoj Skupštini, a da javnost razume suštinu.Mi u postojećim zakonskim rešenjima nemamo okvir kako bi se bavili utvrđivanjem porekla imovine, imamo čitav niz drugih elemenata od poreskih prekršaja, utaja poreza, različitih nivoa protivzakonitih aktivnosti koji su uređeni čitavim nizom zakona, ali nemamo zakon koji utvrđuje poreklo imovine i onda odatle su postojale dve opcije. Jedna opcija je da se to pitanje rešava kroz izmene i dopune nekog od postojećih zakona, ili kroz usvajanje posebnog zakona.Usvajanjem posebnog zakona, ma koliko neko ovde izvrtao moje reči, je po meni urađeno na jedan izuzetno dobar način, u malom broju članova, koji su vrlo jasni, i apsolutno nedvosmisleno uređuju ovu materiju na jedan potpuno transparentan način.Ja sam, i do kraja ponavljam, ne selektivan i na jedan potpuno antikoruptivan način.Ja verujem da je to svima jasno i još jednom, apsolutno sam uveren da građani Srbije, koji su ovakav zakon dugo vremena čekali,

političku hrabrost i odlučnost, političkih struktura, koji su se konačno usudili da ovakav zakon predlože i da ga podrže počev od predsednika Vučića, i svih političkih stranaka koji čine vladajuću strukturu.Ja razumem da neke političke partije, jasno shvataju da građani ovakav zakon žele i da upravo iz tih razloga pokušavaju kroz ova sitna osporavanja i doskočice da ovako u jednoj raspravi, umanje efekte donošenja ovakvog zakona, ali mislim da je to jedan potpuno irelevantan proces.Ja, ma koliko,

odnos sa narodnim poslanikom, gospodinom Šarovićem, ima neku svoju političku konstantu i ja zaista sam uvek spreman da uđem u tu vrstu rasprave i polemike i ne razumem je na jedan pogrešan način.Mene više brine to što ne razumem zašto gospodin Šarović sa ovoliko elana osporava ovaj zakon, a znam da nema razloga koji su lične prirode i onda sam zabrinut, pošto ponavljam, imamo političku konstantu u ovim našim raspravama, zabrinut sam za ovo političko nerazumevanje, trenutku u kojem se ovaj zakon usvaja i zaista to ne razumem. Zahvaljujem, ministre Antiću.Kolega Šaroviću pomenuti ste tokom izlaganja ministra.Pitanje je kako je to kolega Šarović shvatimo, pa ću mu ja omogućiti pravo na

je zapravo potvrda vaše političke nemoći da bilo kakav realan argument u prilog ovoga zakona iznesete u Narodnoj skupštini Republike Srbije.Ovaj zakon je prošao Vladu pre nekoliko dana. Stigao u Skupštinu Republike Srbije po hitnom postupku, pročitao ga je mali deo poslanika, uglavnom mi iz Srpske radikalne stranke.

a ta predstava je lažna. Ta predstava je šarena laža. Građani žele da se primeni postojeće zakonodavstvo.Maločas sam čitao za iznos preko 65.000 evra, zaprećena je novčana kazna, plus kazna zatvora od tri do 10 godina. Vi sad uvodite viši prag od 150.000 evra, kao minimum odakle kreće ta kontrola i uvodite 75% tog iznosa koji je stečen mimo zakona da se oduzima. To je blaže u odnosu na postojeće zakonodavstvo.(Aleksandra Tomić: Nije tačno.)Vi možete da se ljutite do mile volje i da kažete to su sitne doskočice, da pokušate da na taj način da omalovažite ono što govori opozicija, ali vama ovde suštinski smeta sloboda govora. Vama smeta to što mi iznosimo kontra argumente i to što smo u tim kontra argumentima očigledno uspešniji pred građanima Srbije, nego što ste vi u iznošenju argumenata. Da nije tako vi ne biste skakali kao opareni po Poslovniku, pa tražili da se ograniči šta je to što poslanici mogu da kažu.Da li može da postoji demokratija bez slobode govora? Sloboda govora podrazumeva da ja kao narodni poslanik na način na koji ja procenim da je najbolji, obrazlažem građanima Srbije šta je to sve što što ne valja u ovome ili bilo kom drugom zakonu. To podrazumeva da gospodin Neđo Jovanović treba da se izvini i da kaže – izvinjavam se što sam pokušao da ukinem slobodu govora. Ja ću rado prihvatiti izvinjenje i ne mora ni gospodin ministar da se izvinjava dalje.

Zahvaljujem, predsedavajući.Ja, kao poslanik, ako sam nešto naučio do sada u ovom parlamentarnom radu, naučio sam da sloboda govora nije maltretiranje. A ovo što se čini od strane poslanika koji je pre mene govorio je klasična vrsta maltretiranja svih nas ovde zajedno,

nametnuo kao princip u raspravi, odnosno u dijalogu, a to je bukvalno pokušaj da se sve vreme kroz pozivanje, bilo na Poslovnik, bilo na repliku, pokuša degradirati sve ono što druga strana govori, a konkretno to smo mi, predstavnici vlasti,

smatram da je krajnje vreme da počnemo da raspravljamo isključivo o zakonu koji je na dnevnom redu, bez nadgordnjavanja, bez populizma, bez politikanstva, jednostavno da radimo svoj posao. Zahvaljujem se.

Izvinjavam se narodnim poslanicima što učestvujem u ovoj polemici na ovakav način. Slažem se da svako ima prava da građanima Srbije prezentira svoje viđenje nekog zakonskog rešenja, ali pre svega to mora da radi na način koji je potpuno ispravan i koji je elementarno tačan.Prvo, ovaj zakon nije ovde pred Narodnom skupštinom po hitnom postupku i ovaj zakon je ušao u Skupštinu 27. decembra 2019. godine. Znači, nije po hitnom postupku i nije pre 10 dana kao što je uvaženi narodni poslanik, gospodin Šarović, rekao. Znači, ovaj zakon je u proceduri u dužem periodu, u kontinuitetu i u Narodnoj skupštini već dva meseca. To je jedna stvar.Druga stvar, moram radi građana Srbije, znam da to gospodin Šarović zna, ali to je njegovo prezentovanje javnosti Srbije.Znači, građani Srbije moraju da razumeju da ovaj zakon ne suspenduje druga zakonska rešenja.Gospodin Šarović je čitao određena rešenja i Zakon o krivičnom postupku koji tangiraju poresku utaju. Ta rešenja koja su vezana za poresku utaju naravno da ostaju na snazi. Ovaj zakon tretira potpuno drugu materiju i definiše utvrđivanje porekla imovine.Da bi građani to razumeli neko može da vrši utaju poreza za neku imovinu ili za bilo koji drugi način sticanja određene finansijske vrednosti i to jedan par rukava, ali neko može da ima imovinu za koju plaća porez uredno samo ta imovina nema svoje poreklo, potpuno druga priča.Znači, neko je na protivzakonit način stekao ogromnu imovinu koja se ne podudara sa njegovim prihodima i ne može da je dokaže. Danas na tu imovinu čak i plaća normalno porez, e njega ovaj zakon njega ovaj zakon tretira i mi ni u jednom zakonu, gospodine Šaroviću, nemamo rešenje za tu situaciju i zato posebni zakon, i zato zakon o poreklu imovine, i zato vrlo precizno kažem - građani Srbije očekuju već dugo vremena zakon kojim će se utvrditi poreklo imovine, nisam rekao da oni očekuju član 1, 5, 7. u tom i tom tekstu oni traže zakon koji će na jedan čestit, kvalitetan, neselektivan i anti-koruptivan način utvrditi poreklo imovine i mi smo im taj zakon stavili na sto i Narodna skupština će ga u danu za glasanje usvojiti i ja verujem da će to biti važan dan za Srbiju. Šaroviću, jeste pomenuti više puta tokom izlaganja gospodina ministra i jeste moja obaveza da vam omogućim repliku, ali vas zaista molim da polako privodimo kraju kada je reč o replikama i da nastavimo po redosledu prijavljenih narodnih poslanika.Reč Gospodine Milićeviću, ne znam zašto vi uvek insistirate da treba da se završi rasprava ako je rasprava demokratska, ako je u okviru zakona to je onda na opštu korist svih građana Srbije. Vi čas hvalite demokratiju i kažete da ona postoji, a onda tvrdite nešto drugo. Ja sam mislio nakon izvinjenja gospodina ministra da ćemo mi završiti taj krug replika, ali je on onda krenuo dalje, pa kaže kako ja neke stvari ne razumem, a zapravo razumem jer sam ja, gospodine Antiću, diplomirani pravnik i razumem izuzetno dobro ove odredbe, a ne znam tačno šta ste vi po struci.E, sad, ja sam čitao odredbe Krivičnog zakona. Vi kažete da nije dovoljno, mora ovaj zakon i čekali su ga dugo. Građani su ga čekali predugo. Vi tvrdite i ponosite se valjda time, 96 meseci, osam godina ste na vlasti, za zakon od 29 članova. Tri meseca po jednom članu vam je trebalo da napišete ovaj zakon, ako je to bio problem, ali nije, gospodine Antiću, ovde problem. Zakon tretira one koji steknu 150 hiljada evra protivzakonito. može li se steći 150 hiljada evra na legalan način, a da ne možete da dokažete poreklo imovine? Pa, ne može. Ako stičete legalno, onda to dobijate preko računa, imate neki biznis, plaćate poreze, zna se odakle su pare. To je suština.Vi imate mehanizme i dan danas da oduzmete sve to ako je stečeno kriminalom, da li prodajom droge, da li ovoga, da li onoga. Druga je stvar da li ste vi sposobni ili niste to da uradite. Ovo je vaša politička kapitulacija kao što je donošenje Zakona o javnim izvršiteljima bila vaša kapitulacija, jer ste time priznali da sudski izvršitelj i taj sistem koji je postojao niste bili u stanju da dovedete u red, pa umesto da rešite postojeći problem, vi izmislite novu kastu javnih izvršitelja, koji se onda preko noći obogate u Srbiji.Ali, vidite, čeka narod i da taj zakon bude na dnevnom redu. Srpska radikalna stranka je u kratkom roku skupila preko 100 hiljada potpisa i i predala u proceduru, ali nema zakona. Zar mislite da nisu više zainteresovani građani Srbije da se reše tih krvopija koje danas predstavljaju javni izvršitelji, ali vama je važnija Gordana Čomić. To je problem.

i posebnom porezu jedan od najznačajnijih zakona o kojima raspravljamo u ovom sazivu. To je zakon koji reguliše jednu veoma osetljivu oblast.Ja ću ovaj zakon da razmotrim, odnosno mogu da ga posmatram sa dva aspekta. Jedan je finansijski aspekt, a drugi je onaj aspekt koji se odnosi na kontekst borbe protiv korupcije.Kada govorimo o finansijskom aspektu, očekujem da na ovaj način, pre svega, unapredimo efikasnost poreskog sistema. Tako ćemo ispraviti jednu nepravdu i na radaru ovog zakona naći će se svi oni za koje se sumnja da su se obogatili na nezakonit način ili da nisu platili porez, odnosno da su stekli imovinu, a da ta imovina nije u skladu sa prihodima koji su oni prijavili.Važno je što se ovaj zakon neće primenjivati selektivno i o tome su govorile moje prethodne kolege. On se odnosi na sve poreske obveznike i obuhvatiće bukvalno sve građane, i privatne preduzetnike, pa sve do političara.Pored toga, poreska uprava imaće obavezu da dokaže u kojim slučajevima je bilo uvećanje imovine. To će biti, s jedne strane, posao poreske uprave, a s druge strane fizička lica imaće obavezu da dokažu, odnosno da pruže dokaze da je imovina stečena na zakonit način.Da bi ovaj postupak funkcionisao na pravi način doprineće formiranje posebne jedinice u okviru poreske uprave i očekujem da nju čine zaista dobri profesionalci, iskusni stručnjaci, koji će obaviti posao tako da gde god postoji osnovna sumnja da je izvršen prekršaj da će oni o tome obavestiti policiju, poresku policiju, tužilaštvo i ostale nadležne državne organe.Drugi važan aspekt ovog zakona odnosi se na borbu protiv korupcije, kao što sam već rekao. Svako ko je radio pošteno i u skladu sa zakonom ne treba da se brine oko primene ovog zakona, a oni koji su na nelegalan način stekli bogatstvo i pri tome nisu platili porez, treba da snose posledice.Ujedno, ovo će biti i poruka svima da je država spremna da se obračuna sa korupcijom i da neće nikome gledati kroz prste.Takođe, ovaj zakon važan je i sa jednog ekonomskog aspekta, jer se na ovaj način postavlja jasan princip, a to je da su pred zakonom svi jednaki i da ista pravila važe za sve učesnike na tržištu i na taj način ćemo pokazati da na tržištu nema povlašćenih i gradićemo jedan zdrav privredni ambijent.Očekujem i da će u propisanom roku od šest meseci biti doneti svi podzakonski akti kojima će se ojačati mehanizmi da bi se ovaj zakon efikasno implementirao u praksi.Nema

poslanici, SRS je na početku ovog mandata, podsećanja radi, jasno ukazala na goruće probleme sa kojima se suočava Srbija. Osim onih ekonomskih, to je problem porasta kriminala.Očekivali kriminala.Očekivali smo da uslišite naš apel da na vreme donosite zakonske akte koji će sprečavati taj kriminal i tu vrstu kriminala kroz institucije ove države. Nažalost, evo, doživeli smo na kraju mandata da predlažete jedan zakon koji je više marketinškog tipa, nego što je suštinski.Ovaj zakon, kao što smo i rekli u prepodnevnoj raspravi, jednostavno, nije utemeljen u Ustavu i Ustavni sud će osporiti ovaj zakon.Mi, pre svega, želimo da se svi oni koji su utajili porez, koji su protivzakonito došli do imovine, procesuiraju, da se na taj način stane na put kriminalu i kriminalnim radnjama. Međutim, šta je činjenica? Činjenica je da vi uporno izbegavate ili okrećete leđa pred takvom vrstom kriminala. Vi ste uveli nešto što je potpuno novo u odnosu na ono što je bilo za vreme DOS-a.Vi u ovoj Srbiji, koja ukupno ima šest miliona stanovnika, želite medijski da nametnete jednu dilemu, da u Srbiji sa šest miliona stanovnika, ne zna se ko su ti kriminalci koji protivzakonito stiču imovinu. Ne govorim sada kao neko opšte mesto, nego mi jasno ukazujemo, svaka vlast koja krene u borbu protiv kriminala tako što će svoje ministre, tako što će najistaknutije članove svoje stranke da privede zakonu, da ih procesuiraju, ta vlast je za narod prihvatljiva i prihvatljiva je ta njihova težnja i želja u borbi protiv kriminala, a mi ovde imamo već četiri godine, da ne govorim o ranijem mandatu, ali četiri godine imamo jednu te istu priču. Okrećemo se sami oko svoje ose i tako zamajavamo javnost.Mi vam kažemo jasno i glasno, ukazujemo na ime i prezime i kažemo da je Mlađan Dinkić, Dinkić, Vlahović, Labus, Đelić, ljudi koji su dokazani kriminalci, kriminalne radnje počinili, upadali sa oružjem u Narodnu banku, Sam Đelić je priznao da je došao ovde u ovu Srbiju spavajući kod tetke, a otišao iz ove Srbije sa deset miliona evra. Sam je priznao. Sam je to izneo. U privatizaciji i te kako su učestvovali. Duboko su zavukli ruke u džepove. I, šta sada mi gledamo? Mi sada gledamo jednu scenu donošenja predloga zakona koji treba da reguliše poreklo imovine i da se bavimo sa nekim ko je eventualno stekao imovinu koja se razlikuje od njegovih primanja u visini od 150 hiljada evra, a Dinkić, Đelić, Vlahović milione evra

i kao ministar finansija i kao guverner i šta sve nije bio. Likvidirao je banke u ovoj Srbiji. On je raspolagao sa novcem koji se slio u jedan fond. To je taj stečajni fond koji je nastao zahvaljujući tome što su banke, kao što je Beobanka, kao što su druge banke likvidirane preko noći. Milijarde evra su u tom fondu.Šta je rezultat svega toga? Bio je član Vlade. U prethodnom mandatu je bio koalicioni partner i to ga aboliralo od svega. I sada mi treba da poverujemo da ćete vi na osnovu ovoga eventualno pokrenuti opravdani postupak protiv Zorane Mihajlović. Teško je u to poverovati. Zašto? Zato što ne smete čak ni njenog sekretara u Ministarstvu da procesuirate do kraja, nego ste njene prve saradnike priveli, za 24 sata morali ste ih pustiti, neki su čak dočekani na najvišem mogućem nivou, lično ih ministarka dočekala i jedan od njih je rekao – da, tačno je, uzimao sam mito, reketirao sam, ali za interes ministarke i njenog muža.To svugde u normalnom svetu, u svakoj sređenoj državi, uređenoj državi bi podrazumevalo da se pozove ta ministarka da da izjavu. Kada je u pitanju politički stav, pa to bi i te kako koristilo vladajućoj stranci da iskoristi da kaže – niko nije pošteđen i niko nije imun kada je u pitanju primena zakona, a vezano za kriminal, evo ministar je otišao da da izjavu.Kako se to pokriva? Kaže, ide se na detektor laži, pa ako detektor laži utvrdi da je govorio istinu onda ne vredi ni procesuirati, ne vredi ni istraga, ne vredi ni sud.

To se jednostavno vrti kao neka matrica po kojoj mi funkcionišemo.Mi vam jasno ukazujemo, ne iz razloga što mi imamo protiv tih ličnosti, nego iz razloga što je to realnost u Srbiji u kojoj živimo. Muž od ministarke Mihajlović ide otvoreno, javno da reketira preduzeća za izgradnju puteva, otvoreno, javno. Da li je neko čuo da su istražni organi pozvali te ljude kod kojih je on bio da da ih reketira na najgori mogući način, tako što ih je terao da priznaju da su oni napravili grešku prilikom izgradnje deonice puta od Uba ili što ih je terao da daju unapred pare pa će ih imati u vidu kada budu radovi na putnoj infrastrukturi? Niko od tih ljudi nije pozvan, ali to se sve svodi - Srbija priča.Srbija priča i ako Srbija priča, onda u toj priči ima bar jedan deo o kome treba da razmišljaju oni koji se bave zaštitom zakona.Mi smo imali pompezno najavljivano

televizijama obelodanio kako je Mišković najveći kriminalac, kako je lopov, kako je sakrio porez, kako je protivzakonito stekao imovinu. Šta je bilo od toga? Kada je došlo do sudskog procesa Mišković je ispao nevin. Nevin u smislu radio je u skladu sa zakonima koji su tada važili.I šta se desilo? Umesto da i dalje ulaže u Srbiju, Mišković je kao tipičan primer kako se to radi nastojao da svoj novac što većim delom plasira negde van Srbije. E, sada kada smo već kod ove teme, logično bi bilo da se kontroliše kompletna imovina, kompletne finansijske transakcije. Svaka država to radi. Ali, u poslednje četiri godine, poštovane moje kolege, mi smo svedoci da lokalni moćnici, a to u prevodu znači, recimo, gradonačelnici pojedinih opština i gradova imaju ogromnu imovinu na Crnogorskom primorju i vi znate koji su to, bolje nego mi srpski radikali, ali se ćuti. Zašto se ćuti, niko ne zna pravi razlog.Uvek se to obrazlaže i kaže se onako u kuloarima - ne znate vi jednog trenutka, doći će oni pod udar zakona. Kada će to doći pod udar zakona? Evo izbori su na pragu.Ne, nema volje, nema želje i negde, iskreno govoreći, nema mogućnosti da se oni koji su se ogrešili o zakon da se procesiraju, kao što je recimo ministar Mihajlović. Nema mogućnosti. Jasno i glasno se daje do znanja, stoje Amerikanci iza nje i nema toga ko će nju da procesuira.To što je vidljivo njenom pojavom da ona raspolaže sa imovinom, bogatstvom, nakitom u ovom slučaju većim nego što su njena primanja, to nikakve nema veze. Čak i ne krije da radi na univerzitetu koji je iskompromitovan, gde su polovina ministara ili službenika državnih u aktuelnoj Vladi pozavršavali fakultete.Sad smo videli kako su pozavršavali te škole i o tome se ćuti. Zašto? Najlakše je manipulisati sa takvim osobama, stavite ga za ministra, a onda vas boli briga, ne sme da digne glavu, ne sme da bilo šta kaže. Zašto? Zato što je sporna njegova škola, njegova diploma.Mi

koji je na veoma sumnjiv način došao do fakultetske diplome, svi ste to tumačili ili većina, istine govoreći, tumačili ste da je to neki lični obračun sa Tomislavom Nikolićem. Ne. Ne. Nama je bio tada cilj a i sad da se spreči to negativno, davanje negativnog primera mladim ljudima.Šta će mladi čovek kada mu savetujete da završava školu? Šta, reći će - šta će mi škola

i nije to bilo dovoljno taj pritisak, taj apel, nego se išlo korak dalje.Mi smo zatečeni poslednjih meseci sa razmerama afere u kojoj učestvuje otac ministra unutrašnjih poslova,

da je tu počinjen kriminal kada je u pitanju trgovina, odnosno odnos između firme koju on zastupa na ovaj ili onaj način i namenske industrije "Krušik", odnosno Trstenik. Šta se onda radi? Onda se ponovo koristi autoritet predsednika države, gde se dovodi u neprijatnu situaciju. Onda ne zna da li je otac od ministra unutrašnjih poslova radi ili je savetnik ili je konsultant, pa se pojave fotografije na skupu gde su trgovci naoružanjem, pa je tu prisutan i otac od ministra unutrašnjih poslova.Ne govorimo mi, srpski radikali, zato što mi imamo nešto posebno protiv ministra unutrašnjih poslova, nego je pravi primer zato što je to kontinuitet kada je ministarstvo unutrašnjih poslova u pitanju.Prvo smo imali Dušana Mihajlovića koji je, dosta tih protivzakonitih radnji je vezano za njega, ima pedigre. Za vreme njegovog mandata, sećate se, ubijen je predsednik Vlade. Čovek je ostao na funkciji obrazlažući da nije dao Čeda Jovanović da ga smene. Sećate se tog obrazloženja? Prosto smešno.Nisu dali oni koji su ga doveli na tu funkciju, engleska obaveštajna služba nije dala, zato što duboko stoji iza toga sumnja da su oni učestvovali u likvidiranju predsednika Vlade. Ima li veće sramote za jednu državu nego da se ne razjasni takvo ubistvo? Kako će se razjasniti kad je na čelu ministarstva čovek koji je ogrezao u kriminalu?

treba povodom neke svečanosti da predaju raport ministru unutrašnjih poslova. Kakva je to logika?Kakvi su tu napori tih ljudi da ostanu smireni, umesto da ga hapse oni mu predaju raport i to se sve gleda i kaže se – nema dokaza? Kako nema dokaza? Bar da je pozvan, da su pozvani, da su dali izjavu, a ne tako, detektor laži, ako detektor laži pokaže, ko je gledao taj detektor laži i gde je to kao dokaz uopšte validno? Nigde.Dovoljno je, i sada kada vodimo raspravu u većini ovih replika pozivali ste se na ime Aleksandra Vučića, pa nemojte. Ovde se radi o ozbiljnoj stvari. Ovde je svako odlučan da se bori protiv kriminala i sve ono što je stečeno kriminalom treba da bude registrovano i treba da bude oduzeto ili sankcionisano u skladu sa zakonom, ali zakonom koji je važeći. Pa, mi smo vam u prepodnevnoj raspravi rekli jedan primer koji je bio 2001. godine. Žrtva tog poreza na ekstra profit bio je upravo sadašnji predsednik države.Zašto je to rađeno? Pa, to je bio čist politički obračun. Dok su

Pa, valjda je i on sam izvukao pouke, valjda i njemu samom stalo da se bori protiv kriminala. A, onda kada vam zahvali drugi argument, odmah vadite njegovu porodicu.Pa, čekajte, kakve veze ima ministar unutrašnjih poslova sa porodicom Vučić? Nema nikakve, osim što je obmanuo predsednika da mu tata nema nikakve veze sa Krušikom, a tata išao čak toliko daleko da je rekao - sledeći put kada dođemo u Valjevo u Krušik, stavite moju sliku. Zamislite kakva skromnost. Zamislite kakve su to razmere? Kakve su to ambicije?Sada, kada je to procurilo u javnost, sada se zna da je taj isti čovek uhvaćen sa 300.000 evra u torbi. Jel neko pitao otkud njemu te pare? Ne. Jednostavno, to je skrenuta pažnja na sasvim druge stvari, medijski se pravi kampanja, kao što se sada radi. Sada to isto radite. Umesto da se ozbiljno pristupi ovom poslu, a mi vam govorimo kakve će posledice biti, ekonomske posledice, vi ćete naterati ljude da još više zakidaju ovu državu kada je u pitanju plaćanje poreza.Kosmajac vam je najbolji primer. Čovek ima minimalnu penziju.

i da ima sluha, kao što je Bogoljub Karić morao da pobegne iz ove države, ne zbog vas, naravno, nego zbog onih koji su došli kao demokrate sa buldožerima i bagerima, zar nije logičnije da ti ljudi ulažu u ovoj Srbiji, da razvijaju ovu Srbiju? Pa, vi imate čitava naselja gde vam stanuje elita politička, naselja, gde kada dođu kola hitne pomoći, oni beže, misle da je policija. Pa, to njihove komšije komentarišu i kaže – čim dolazi hitna pomoć, moj komšija se pakuje i beži, misli da je policija. U kom to svetu mi živimo? Kakva je to borba protiv kriminala?Jedna fingirana borba u kojoj zna se tačno u Srbiji ko je i na kakav način stekao kapital, gde se nalazi taj kapital, ali se ćuti. Zašto se ćuti? Pa, zato što su duboko umešani ljudi koji su unutar sistema vlasti. Pa, tu su i ministri u vlasti.Kako možete da bilo šta ispitujete kada su u pitanju univerzitetske diplome, a da ne stavite kao primer bar nekog od ministra da kažete - evo ga, na veoma čudan je način stekao tu diplomu, evo, uključite kamere, stavite u mikrofon, neka pred javnošću kaže kako je došao do diplome. Ne, navodite primer kako je u Nemačkoj ministar iz moralnih razloga podneo ostavku.Ovde je kada je u pitanju Vlada, kada su u pitanju visoki funkcioneri, moral je daleko od njih. Oni su očigledno na vi sa moralom.Mi srpski radikali nećemo odustati. Idu izbori. Pitanje je šta će biti posle izbora? To što je zabrinutost da li će SRS i koliko dobiti glasova, nemojte da brinete. Mi smo okusili taj gorak hleb i vanparlamentarna stranka smo bili, ali nećemo vam dati mira, pogotovo ako dođemo u situaciju da učestvujemo u vlasti. Donosićemo zakone, na osnovu tih zakona biće procesuirani svi, a jedva čekamo da otkrijemo u našim redovima nekog ko se ogrešio o zakon.

Pred nama je Zakon o utvrđivanju porekla imovine. Ovim zakonom uređuju se uslovi, način i postupak pod kojima se utvrđuje imovina i uvećanje uvećanje imovine za koju fizičko lice ne može da dokaže da je istu steklo na zakonit način, kao i organi nadležni za sprovođenje ovog zakona.Značenje izraza kao što je imovina, prijavljeni prihod, uvećanje imovine i nezakonito stečena imovina će vrlo često biti u našim narednim dokumentima.Ne treba posebno objašnjavati svako od ovih značenja. Sprovođenje ovog zakona je u obavezi poreske uprave za utvrđivanje imovine i posebnog poreza. Rukovodilac jedinice poreske uprave može biti lice koje ima najmanje 10 godina radnog iskustva na poslovima iz oblasti poreskog postupka.Utvrđivanjem nepravilnosti kod nelegalno stečene imovine

ako se u prethodnom postupku učini verovatnim da u najviše tri uzastopne kalendarske godine u kojima je fizičko lice imalo uvećanje imovine i ako postoji razlika između uvećanja imovine i prijavljenih prihoda fizičkog lica, a koja je veća od 150.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.Nakon izvršene kontrole jedinica poreske uprave utvrđuje poseban porez od 75% na poresku osnovicu. Poreski sistem je dinamična kategorija koja prati društvene potrebe i odgovara zahtevima pravične preraspodele imovine i dohotka, efikasnog funkcionisanja tržišta i nadležnosti države uopšte.Donošenje zakona konkretizuje i usmerava socijalni cilj oporezivanja, a koji se sastoji u umanjenju razlike u materijalnom i socijalnom položaju poreskih obveznika i to ka ublažavanju razlike između poreskih obveznika čija imovina odgovara prihodima koje ostvaruju i onih obveznika kod kojih postoji nesrazmera između ove dve činjenice koje predstavljaju osnovu za uvođenje poreske obaveze.Predloženo rešenje ovog zakona

Ali, njegovim usvajanjem ostvaruje se niz ekonomskih ciljeva. Izbegavanje plaćanja poreza i poreska utaja ne samo da utiču na smanjenje javnih prihoda, već predstavljaju i pretnju poštenoj tržišnoj utakmici.Ovaj zakon nije selektivan. Njegovom primenom niko neće izbeći odgovornost da pred poreskim organima dokaže poreklo svoje imovine. Njegovom primenom, pod udar će doći novi Đilasi, Miškovići i Jeremići i konačno će građani Srbije saznati i kako je Đilas zaradio tih čuvenih 619.000.000 evra.U danu za glasanje ja ću zamoliti moje kolege da prihvatimo i donesemo ovaj zakon. Hvala. pre zaključivanja zajedničkog načelnog i jedinstvenog pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika o radu Narodne skupštine?Reč ima ovlašćena predstavnica poslaničke grupe SNS, narodni poslanik narodni poslanik Aleksandra Tomić. Izvolite. **Aleksandra Tomić** Zahvaljujem, predsedavajući.Uvaženi ministre, kolege poslanici, na kraju današnjeg dana možemo da kažemo da, nakon velikog dugog perioda posle 2000. godine, mi danas zaista imamo zakon koji je primenljiv u praksi i koji će pokazati da zaista postajemo pravna država sa svim onim epitetima koji su karakteristični kada je u pitanju pravo i pravda za sve razvijene demokratije članica država EU, iako to nismo.Na kraju krajeva, uvodimo jedan osnovni uslov za funkcionisanje pravne države kada je u pitanju poreski sistem, sprečavamo zloupotrebe, uvodimo red i ovo sve će pokazati u suštini koliko smo se zaista trudili da promenimo Srbiju od 2012. godine danas.Mislim da će građani Srbije osetiti benefite i ovog zakona, jer će budžet biti sve veći i veći. Imaćemo sredstva za mnoge planove.Predsednik Vučić i Vlada najavili su plan za 2025. godinu i mislim da tim planom zaista možemo da kažemo da je to za dobrobit sve naše dece i za dobrobit svih građana Srbije. Zbog toga je jako važno i odgovorno da ovakav predlog zakona podržimo u danu za glasanje. Hvala. i 29. dnevnog reda.Ovim bismo završili današnji rad.Sa radom nastavljamo sutra, dakle, u utorak, 25. februara, sa početkom u 10.00 časova. Zahvaljujem. Hvala.